1. В ал. 1 се създава т. 16: „16. поддръжка, дооборудване и/или подобряване на елементи на приемно-предавателни станции, както и тяхната подмяна или допълване чрез монтаж или демонтаж на елементи от от радиопредавателната система, с елементи и оборудване на същата или друга електронна съобщителна мрежа от същия и/или друг вид технология в същия или друг честотен обхват, при спазване на здравните норми и изисквания, в случай че не се налага да бъдат че не се налага да бъдат изпълнени изкопни работи и/или строително-монтажни работи, променящи конструкцията, вида на конструктивните елементи и/или натоварвания натоварвания на съответните съоръжения, с оглед спазването на изискванията за механично съпротивление и устойчивост.“ 2. Създават се алинеи 4, 5, 6, 7, 8 и 9: и 9: „(4) Дейностите по ал. 1, т. 16 се извършват въз основа на: 1. становище на инженер-конструктор; 2. становище на инженер с професионална квалификация в областта на съобщенията с указания за извършването им; 3. положителна експертна оценка за съответствие с изискванията за пределно допустимите нива на електромагнитни полета от Националния център по обществено здраве и анализи; 4. документ, удостоверяващ одобрението им от Комисията за регулиране на съобщенията – в случаите на подмяна или допълване на елементи и оборудване с елементи и оборудване от друг вид технология, от електронна съобщителна мрежа от друг вид или за друг честотен обхват. (5) Операторът на електронната съобщителна мрежа е длъжен да уведоми собственика, съответно съсобствениците на имота или собствениците в сгради в режим на етажна собственост чрез управителя на етажната собственост, в които е изградена приемно-предавателната станция, преди започване на дейности по ал. 1, т. 16, свързани с подмяна и/или дооборудване на елементи и оборудване с елементи и оборудване от друг вид технология, от електронна съобщителна мрежа от друг вид или за друг честотен обхват. 1, т. 16 операторът на електронната съобщителна мрежа носи отговорност за всички причинени вреди на собственика, съответно на съсобствениците на имота или на собствениците в сгради в режим на етажна собственост. (7) В 14-дневен срок след приключване на дейностите по ал. 1, т. 16 операторът на електронната съобщителна мрежа възлага извършването на необходимите измервания за съответствие с пределно допустимите нива на електромагнитни полета. Измерванията се извършват от лаборатории, акредитирани от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация за съответната област или които отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. (8) В 14-дневен срок след получаването на протокола за измерването по ал. 7 операторът подава заявление за регистрация за регистрация пред органите на държавния здравен контрол в съответствие със Закона за здравето и подзаконовите актове по неговото прилагане. (9) В 14-дневен срок след регистрацията по ал. 8 операторът на електронна съобщителна

1 – 15“. 2. Алинея 6 се изменя така: „(6) Кметът на общината издава заповед за премахване на: 1. строежи, които поради естествено износване или други обстоятелства са станали опасни за здравето и живота на гражданите, негодни са за използване, застрашени са от самосрутване, създават условия за възникване на пожар или са вредни в санитарно-хигиенно отношение и не могат да се поправят или заздравят; 2.

незнайно защо е дадено звучното име „преоборудване на станции“. Ще започна от това защо е необходимо да подкрепите нашето предложение за отпадането

цитирам дословно: „Независимо от това считаме, че режимът за контрол и регистрация на вече изпълнените дейности, а именно изградените станции и преоборудването им, би следвало да имат място в Закона за електронните съобщения“. Това е становище от министър Петя Аврамова към настоящия момент. Това е първото, преди да премина по същество на Законопроекта и по текстовете. Второто, на което бих искал да обърна внимание, е относно Министерството, което подкрепя отпадането или поне не е съгласно с така представения законопроект – Министерството на здравеопазването, а именно:

следва да се прецизира, което не е направено между първо и второ четене, с изключение на козметични поправки, тъй като не става ясно какво ще подлежи на регистрация пред органите на държавния здравен контрол – подчертавам тоест никой не гарантира, как ще са спазени максимално допустимите нива на електромагнитните полета.“ Становище от министър Кирил Ананиев. Много интересно е, че между първо и второ четене в Закона, това, което е направено, е добавена думичката „спазване“ на здравните норми и изисквания, но без да се конкретизира какви са съответните правно-технически способи и кои нормативни актове ще го конкретизират. Това е само част от становищата на Министерския съвет или поне на част от Министерския съвет и това е само първо четене на Законопроекта. За второ четене на Законопроекта нямаме официални становища нито на Министерството на регионалното развитие, нито на Министерството на здравеопазването и най-вече на Министерството на околната среда и водите. Защото така представеният законопроект, даващ възможност за преоборудване – „преоборудване“ не е дефинирано в Закона за устройство на територията, няма го като нормативна база, която да се изпълнява, само по себе си създава изцяло нова мрежа. Никой от нас не е против развитието на новите технологии. Абсолютно никой! Нормално е България да запазва челните си позиции в това отношение, но не по този начин. Не по начина да се прескача Законът за етажната собственост, защото в крайна сметка собствениците ще бъдат само уведомявани, без да имат реална възможност да да упражнят правото си на собственост, тоест да обжалват съответния нормативен акт – в случая липсата на строително разрешение. Не е редно и не е нормално изцяло изградена нова технологична система да не подлежи на преценка на ОВОС. Защото в Закона за опазване на околната среда има и изисква всяко едно инвестиционно намерение, попадащо в обхвата на същия закон, да подлежи на ОВОС. Това, което ни казвате с настоящото изменение на Закона, е, че давате ултрабърза писта, погазвайки Закона за етажната собственост, погазвайки Закона за опазване на околната среда и най-вече, не на място, разполагането му е в Закона за устройство на територията. Така че хубаво е преди да преминем към гласуването, да си дадете ясна сметка какво в крайна сметка правим – обслужваме няколко оператора или защитаваме интересите на българските граждани, които евентуално ще бъдат подложени на излъчвания и на липсата на достатъчна информираност относно това, което ще бъде изградено. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Бонев. Реплики?

Уважаема госпожо Председател, аз ще бъда съвсем кратък и ще разделя времето, защото мисля, че трябва да има възможност да се изкажат и други независими народни представители, тъй като смятам, че имаме различия по темата и по въпроса. Касае се не за друга каква да е, а за 5G мрежата – това е въпросът. Да, това е, натам вървим в крайна сметка. По този въпрос становищата в обществото и по света са силно поляризирани и разделени, и противоположни. Ако тази мрежа има значение и улеснява може би гражданите, тя има и съвсем друго, много негативно влияние върху здравето на хората. Сравнението, което се прави, е, че всъщност хората се намират като в микровълнова печка. Такива са излъчванията, които се създават. Една от теориите за коронавируса – COVID-19, е, по-силно и по-тежко е влиянието – това е теория, разбира се, там, където има 5G мрежа. Ето защо излизам и заявявам моето негативно отношение по този текст, та минава много набързо, много криминално. Както се прави много често в такива случаи, не се подлага на широко обществено обсъждане и знание на хората, тъй като

специална алинея, която да забрани промяната на мрежите от едно поколение към друго без изрично утвърждаване на новата технология от КРС. Тоест имаме една спирачка и една бъдеща гаранция преди внасянето на тази технология. Нали знаем, че в България никъде няма 5G клетка да мине през съответните компетентни държавни институции и да има ясно послание към хората какво се внася, какви са вредните или полезните въздействия, има ли някакво влияние върху здравето? Не може незабелязано да бъде внесено 5G на база на тези текстове. Това искам да Ви Благодаря, господин Веселинов. Дуплика? Не виждам. Други изказвания? Господин Ненков, заповядайте за изказване.

предложението за промени в Закона за устройство на територията поради няколко причини. Няколко неща от тях вече се казаха преди малко, с които до някаква степен сме съгласни и ние. Безспорно това, което е важно и което е най-съществено за обществото, е запазване на човешкото здраве. Безспорно в Закона се говори единствено и само за това, че даваме административно облекчение на съществуващите, единствено, подчертавам, само на съществуващите такива предавателни устройства да не се изисква строително разрешение, когато те бъдат подложени на подмяна, на ремонтни на ремонтни дейности или евентуално когато се касае за някакъв нов вид технология, то тогава наистина са спирачката, която ние подкрепяме, направена от господин Веселинов – именно КРС да дава това това съгласуване, да няма никаква друга възможност да се изгражда така наречената 5G система, без това да бъде подложено на сериозен обществен дебат в обществото. Искам ясно да подчертая, че текстовете, за които, смея да твърдя, беше изказана теория, че едва ли не не е имало дебати и че се прекарвали бързо – напротив, ние много месеци вече обсъждаме тези текстове. Имахме редица срещи и с всичките заинтересовани институции, включително и с Министерството на здравеопазването, Комисията за регулиране на съобщенията, всички други заинтересовани страни и смятам, че текстовете гарантират едно административно облекчение. Съгласете се с мен, че не може точно в този член, който визираме – 151 от ЗУТ, това това е т. 16, значи 15 точки преди това регламентират именно да не се изисква строително разрешение за нещо, което вече е изградено и което не променя същината на инвестиционния проект или не нарушава конструкцията, да се иска наново да се минава цялата тази процедура. Доколкото ни е известно и това, което операторите ни предоставиха като информация, България е една от държавите, със сигурност последната на Балканския полуостров и една от последните държави в Европейския съюз, която не е минала през такова законодателно решение – именно за съществуващите базови станции, по какъв начин те да бъдат модернизирани. Що се касае до това, че се наслагва идеята, че едва ли не това е подготовка за влизане в сила на някаква нова технология 5G или която и да било друга, това не е вярно. Нека не заблуждаваме обществото – дебатът за така наречената 5G система тепърва предстои, тепърва предстои, операторите още дори нямат и честотата, на която да излъчват и да изграждат тази система. Тук говорим единствено и само за строителната част от съществуващата мрежа и как да облекчим тази процедура. Все пак да не забравяме, че по-голям процент от територията все още не е покрита даже от съществуващата в момента 4G система. Така че много от антените в момента работят на 2G, 3G и естествено, че ние трябва да дадем възможност – хората очакват да имат добър достъп до интернет и пренос на данни. И естествено, тази поправка ще подпомогне и подобряването на съществуващата мрежа, без изобщо да говорим за някакъв нов вид технология. Още повече че когато пък говорим за 5G, тепърва се чака решение на Европейската комисия и регламент, с който да се приемат определени правила, които всичките европейски държави трябва да спазват. Така че ние сме още много много далеч от въвеждането на някаква 5G технология. А що се касае до тези текстове, ние ще ги подкрепим, защото са административно облекчение и не виждам никакъв проблем в това. В крайна сметка няма логика да сте минали през една процедура от година, година и половина, да не говоря, че някой път и повече, за да изградите една такава базова станция и впоследствие, само и само за да подмените част от оборудването, някой да изиска от Вас да направите същата тази процедура. Смятам, че абсолютно не е наложително това – стига, естествено, да не застрашава живота и здравето на хората, стига тя да не е по някакъв начин конструктивно изменена, така че да бъде под угроза. Колеги, смятам, че текстът е съвсем балансиран и разумен с всичките му правила, включително и това, което господин Веселинов каза – тази гаранция, че никой няма да си позволи и носи санкция за това евентуално, ако без

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми народни представители! Господин Ненков, абсолютно прав сте – засега строителната част, именно през строителната част учредяват всичките права, правата на собствениците. Нееднократно съм молил – стига сме се крили зад административната тежест. Законът за устройство на територията ясно и категорично определя срока за издаване на строително разрешение – 14 дни. Стига сме се крили зад това! Разберете го! От една страна, избягваме изцяло процедурата по ОВОС. Към настоящия момент операторите пускат инвестиционни намерения за преоборудване на станции. Това са факти, могат да го потвърдят – Вашата парламентарна група има и министри. Оттук насетне тази бърза писта, която се дава – да, може би Европейската комисия ще ни даде санкция, може да не ни даде, в преговори, но защо ние го правим?! Защо го бързаме? Защо лишаваме хората от възможността, ако не са съгласни с издаденото строително разрешение за преоборудване на станция, да си търсят правата по съдебен ред? Уведомителен режим! Защо уведомителен? Направете го разрешителен. Защо повечето режими са ни разрешителни, точно за това – уведомителен?! Всички обясняват, че не са съгласни да се прави това законово изменение – КРС слагало спирачка. Ами че в КРС една година и половина не може да тръгне да работи единната информационна точка,

Уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Ненков, аз бих искал да Ви помоля да отговорите в рамките на тази реплика, която правя към Вас, на въпроса: дали така предложеният текст и подкрепен подкрепен от Комисията не създава и предпоставки за създаване на известна спекула с това положение, което се въвежда? Какво имам предвид? Не е ли възможно според Вас даден оператор да заяви регистрацията, както казахте Вие, на по-евтината в момента и по-достъпна 2, 3, 4G технология и след това внезапно, изведнъж, месец след като получи разрешението за поставянето на съответното съоръжение, да промени своето решение и да поиска замяната му с по-модерно такова – от по-ново поколение? Това е единият ми въпрос. Вторият въпрос е съвсем конкретно свързан, той е по-скоро реплика и към вносителя на това предложение, защото този текст присъства още в самото предложение на господин Панчев. Тук се говори за спазване на здравни норми и изисквания. Дойдоха няколко становища в Комисията, които бяха, разбира се, една от най-сериозните теми, дискутирани в рамките на това законово предложение, но така и не стана ясно кои са тези законови здравни норми и изисквания. Кои са? Къде са разписани те, в кой нормативен акт? И как те ще бъдат съблюдавани от бъдещия инвеститор, който ще развива или подменя тези съоръжения? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ Трета реплика? Не виждам. Господин Ненков. Благодаря, госпожо Председател. Отзад напред. Господин Данчев, Вие сте млад, активен, модерен човек. Вярвам, че съзнавате, че развитието на мрежата е част от развитието на нашата икономика, на нашето общество и разбира се, ние трябва да следваме този тренд с ясното съзнание, че той, естествено, трябва да бъде с голямото обществено знание и със сериозен дебат относно това как евентуално по някакъв начин би се отразило негативно върху здравето и човешкия живот. Неслучайно преди малко споменах, че в Европейската комисия в момента се готвят такива изисквания, на които тези нов вид технологии – 5G, 6G, 7G, защото то няма да свърши с тази 5G технология, какви изисквания и критерии трябва да спазват те, и те ще бъдат общодостъпни правила за всяка една европейска държава. Второто, което беше отправено – едва ли не като че някой се крие зад някакво административно облекчение. Вижте, аз неслучайно казах, че това е текст, който касае строителната част от нещата. Изобщо не става въпрос за някакъв вид технология, не говорим за технологии. Защото няма логика и неслучайно чл. 151 е с 15 точки, с изключения – кога не е необходимо да имате ново строително разрешение. Точно затова смятаме, че за една такава базова станция абсолютно, според мен, не е необходимо наново да се извървява целият този път, стига конструктивно тя да е достатъчно здрава, да не се променя нейната конструкция, нейното натоварване, така че да заплаши по някакъв начин хората. Още повече че вещните права, за които Вие споменахте преди малко, имат отношение към договорите, защото всяка една антена е с някакъв договор с етажната собственост и по никакъв начин, напротив, ние даже настоявахме от нашата парламентарна група точно това – да може да бъде по облекчена процедура самата модернизация, но трябва да бъде със знанието и със съгласието на етажната собственост, защото това в първичния вариант на Законопроекта го нямаше. Що се касае до здравните норми, за първи път въвеждаме пак по наше общо от Комисията желание да има и такъв изграден регистър, в който онлайн всеки един потребител, тъй като това е чувствителна тема, да може да знае на покрива над него във всеки един определен момент какво е излъчването и какви са честотите, на които работи тази предавателна антена, за да бъде спокоен, че те са в нормите така, както са по изисквания и на Министерството на здравеопазването, а и в бъдещия регламент – Европейската комисия, Европейският парламент най-вероятно в рамките на следващата година ще излезе с тези правила. Така че не трябва да смесваме строителството,

По § 4 има предложение от народния представител Спас Панчев. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народния представител Искрен Веселинов. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народния представител Манол Генов и група народни представители: „Параграф 4 да отпадне.“ Комисията не подкрепя предложението.

т. 16 в нарушение на чл. 151, ал. 4, 5, 7, 8 или 9 – в размер от 1000 до 10 000 лв.“ 2. В ал. 3 след думите „При неизпълнение“ се добавя „в срок“, след думата „задълженията“ се добавя „или при предоставяне на непълни или неточни данни“, думите „на 1000 лв.“ се заменят с „от 1000 до 2000 лв.“ 3. Създава се нова ал. 4: „(4) Кметът на общината, съответно областният управител, министърът на регионалното развитие и благоустройството, министърът на отбраната, министърът на вътрешните работи, председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ или председателят на Държавна агенция „Разузнаване“ налага имуществена санкция в размер на 2000 лв. на съответното експлоатационно дружество, поискало заплащане за предоставяне на изходни данни, становища, възражения, предписания или друга информация в случаите

Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде подразделение „Заключителни разпоредби“ с § 8 и 9: „Заключителни разпоредби § 8. В Закона за електронните съобщения

и 7: „(5) Комисията създава и поддържа регистър на приемно-предавателните станции на мобилни мрежи. Обстоятелствата, които се вписват, условията и редът за воденето, поддържането и ползването на регистъра се определят с наредба на Комисията. (6)

Комисията уведомява служебно кметовете на съответните общини и районните здравни инспекции за регистрацията по ал. 6.“ 2. Създава се чл. 334д: „Чл. по чл. 33, ал. 6 се налага глоба или имуществена санкция в размер от 500 до 5000 лв.“ § 9. Комисията за регулиране на съобщенията създава регистъра и приема наредбата

Благодаря. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! това, за което сме против текстовете, е, че на кметовете на общините се вменяват отговорности. От становището на Сдружението на общините е ясно, че те нямат капацитета, нямат формулировката и нямат знанията, за да могат да се направят премахванията. Изключвам техническата възможност. Другото е липсата на нормативна база. Цялата подредба и идея на това, което ни се предлага, е, че тези строежи не могат да бъдат незаконни. Затова именно е пратен в чл. 195, а не в разпоредбите на чл. 223 и 224, които визират незаконните строежи. Още преди приемането ние вече гарантираме, че всичко ще е окей, в което силно се съмнявам. Другото, което е за общините и функциите, които им се вменяват, е, че кметовете на общините ще подлежат на уведомителен режим от

дори при жалба на живущите реално единственият орган, който ще удостоверява дали дадена станция е преоборудвана, непреоборудвана, законна или незаконна може да го каже КРС, което само по себе си е абсурд! Така че още от Така че още от приемането на изменението на чл. 151 и преминаването му към чл. 195 мисля, че не е редно и това не трябва да се приема.

е, че от трета категория обект, който е надзорен, който подлежи на държавно приемане, в крайна сметка получаваме подпорни стени като на морето. Благодаря.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Ненков, аз разбрах това, което Вие искахте да кажете, но ми се струва, че е редно и за хората извън тази зала да се направят някои уточнения. Важно е да се каже, че сега с това предложение, което е направено, Комисията за регулиране на съобщенията да поддържа нов регистър. Нов регистър, който очевидно няма връзка със създадената в специалния Закон за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура преди две години от това Народно събрание

Явно е, че с попълването на данните в тази единна информационна точка в последните две години има сериозни проблеми, включително в отговор, даден от министъра на транспорта на мой актуален въпрос, стана ясно, че голяма част от операторите не подават актуална информация и не поддържат това, което се изисква в Закона като данни в тази информационна точка. Затова за мен е интересно как сега вносителят на това предложение разчита, че Комисията за регулиране на съобщенията ще реши този въпрос и този регистър ще функционира по-добре от тази единна информационна точка.

Господин Данчев, да, наистина се предвижда регистрация в изцяло нов регистър, който би следвало да може да стъпи на базата на това, че към настоящия момент всички станции на територията на Република България липсващите специализирани карти към Агенцията по кадастъра или в единната информационна точка. Това е към настоящия момент. Това са фактите. колкото и регистри да създаваме, каквито и еквилибристики да правим в Закона с думи като „подмяна“, „преоборудване“,

мобилните или на всякакви телекомуникационни мрежи, даже бихме ги подкрепили. Бихме ги подкрепили, но не по този начин. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Бонев. Преминаваме към гласуване, колеги. Подлагам първо на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Манол Генов и група народни представители.

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Моля на основание чл. 49 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да подложите на гласуване допуск в пленарната зала на господин Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет, госпожа Теодора Точкова – главен инспектор, господин Иван Гешев – Главен прокурор на Република България, господин Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, и господин Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд.

бъдат поканени в залата. Може би някои от тях ще дойдат малко по-късно заради това, че дебатът, който очаквахме по първите две точки, се проточи доста и на няколко пъти се наложи да водя разговор

внесен от Висшия съдебен съвет на 29 май 2020 г. На свое заседание, проведено на 17 юни 2020 г., Комисията по правни въпроси обсъди Годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет на Република България за 2019 г., № 011-00-9, внесен от Висшия съдебен съвет на 29 май 2020 г. На заседанието присъства господин Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет, който представи Доклада за дейността на Висшия съдебен съвет за 2019 г. Той отбеляза, че в него се отчита постигнатото през втората година от мандата на настоящия осми състав на Висшия съдебен съвет и се разкриват добрите практики от предходните състави. Настоящият състав насочва усилията си към утвърждаване на независима, безпристрастна, ефективна и прозрачна съдебна система, подчинена на обществения интерес. В тази връзка той посочи съществените промени, заложени в Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, изготвен през юли 2019 г., които се отнасят до усъвършенстване на правилата за атестирането и конкурсите на магистратите, прецизиране на нормите за дисциплинарно наказване, отстраняването от длъжност, командироването и статута на инспекторите в Инспектората към Висшия съдебен съвет. Посочените разпоредби са влезли в сила през февруари 2020 г. след широко обсъждане сред магистратската През 2019 г. Висшият съдебен съвет реализира две ключови задачи, имащи особено важно значение, както за широката общественост, така и за магистратското съсловие. Първата от тях е успешно проведената процедура за избор на нов главен прокурор, а втората е учредяването на Съвета за партньорство, чиято цел е да осъществява диалог по всички въпроси, свързани с професионалните интереси на съдии, прокурори и следователи. Господин Магдалинчев уточни, че Докладът отразява дейността на Съдийската и Прокурорската колегии към Висшия съдебен съвет, както и на постоянно действащите комисии към тях, съгласно правомощията на съответната колегия. През 2019 г. Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към Съдийската колегия е провела 26 заседания, в които са обсъдени и приети решения в няколко насоки: оптимизиране структурата на съдилищата, като е внесено предложение до Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за закриване на две първоинстанционни военни съдилища; сформиране на работна група за изготвяне на анализи за степента на натовареност на военните съдилища; преобразуване на структурата на районните съдилища и реформа на съдебната карта в насока обединяване на районни съдилища или сливането им към по-голям орган на съдебната власт; реализиране на ефективни мерки за справяне с неравномерната натовареност. Отбеляза се, че централно място в работата на Комисия „Съдебна карта и натовареност на прокурори и следователи“ към Прокурорската колегия през 2019 г. заемат дейности, свързани с изменения и допълнения на Правилата за измерване на индивидуалната натовареност на всеки прокурор и следовател. актуализиран списък на границите на съдебните райони в Прокуратурата на Република България, считано от 1 януари 2020 г. По отношение на дейността на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет в Доклада се посочва, че за отчетния период е извършено оптимизиране на щатната численост на съдилищата. Обявени са общо 10 конкурса в органите на съдебната власт за заемане на 95 свободни длъжности. През 2019 г. с решение на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия са открити общо 386 процедури за атестиране и са проведени общо 239 процедури. През отчетния период по предложение на Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, Прокурорската колегия е обявила четири конкурса в органите на съдебната власт за заемане на общо 103 свободни длъжности. През 2019 г. с решение на Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия са открити общо 357 процедури за атестиране, като са проведени и приключени общо 295 процедури. В Доклада се съдържа подробна информация и данни от работата на комисиите „Съдебна администрация“ към Съдийската и Прокурорската колегии, като оптимизирането на щатната численост на съдебната администрация е част от политиката по управление на човешките ресурси и свързаните с нея процеси в органите на съдебната власт. Във връзка с управлението на бюджета на съдебната власт господин Магдалинчев подчерта, че в Доклада се съдържа конкретна информация за дейността на Комисия „Бюджет и финанси“, като бюджетът на съдебната власт през финансовата 2019 г. в приходната си част е в размер на 109,7 в размер на 693,7 млн. лв. През отчетния период в Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на Висшия съдебен съвет са разгледани 164 доклада с предложения до Пленума за приемане на решения по въпроси, свързани с организиране на управлението на имотите на Съдебната власт. Във връзка с Инвестиционната програма на Висшия съдебен съвет за строителство и основен ремонт на дълготрайни материални активи са разгледани 187 преписки. съдебен съвет продължава усилията по въвеждане на електронно правосъдие. В Доклада е отчетена дейността на Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“ към Пленума на Висшия съдебен съвет, като акцент се поставя върху подновяване договора за поддръжка на Централен уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебните актове, проектите, изпълнявани от Висшия съдебен съвет във връзка с реализиране на електронното правосъдие, данни за обезпечаване на органите на съдебната власт с компютърна периферна техника. Посочи се, че през 2019 г. Комисията по професионална етика към Съдийската колегия е разгледала общо 112 преписки по жалби и сигнали на граждани. Общият брой на разгледаните от Комисията по професионална етика към Прокурорската колегия преписки по жалби и сигнали на граждани са 64 броя. Господин Магдалинчев отбеляза, че се отчита значително намаляване на образуваните дисциплинарни производства срещу съдии. През 2018 г. общият брой на постъпилите предложения за образуване на дисциплинарни производства е 12, а през 2019 г. са като са приключени 14 дисциплинарни производства от предходни години. През отчетния период Прокурорската колегия, по предложение на „Комисията за дисциплинарна дейност и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет“ към Прокурорската

по девет законопроекта, пет проекта на наредби и пет проекта на актове на Министерския съвет и на други централни органи на изпълнителната власт, които се отнасят до съдебната система. Предоставено е становище по четири проекта на вътрешни и други правила на Висшия съдебен съвет. За периода са изготвени проекти на становища по две конституционни дела. Във връзка с процедурата за избор на главен прокурор на Република България и в съответствие с Правилата за избор на председател на Върховния в Комисията по правни въпроси са приети за обобщаване постъпилите до Висшия съдебен съвет над 100 въпроса и становища. В Доклада са отчетени и статистически данни относно международната дейност, дейността по участие в международни проекти и програми и е изложена информация за напредъка по изпълнение на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014 – 2020 г. Господин Магдалинчев посочи, че в рамките на международната дейност през визирания период, която се осъществява чрез дирекция „Международна дейност и протокол“ в Доклада са отчетени дейностите във връзка с Механизма за сътрудничество и оценка, проектите на Висшия съдебен съвет, свързани с многостранното международно сътрудничество, данните за международното и междуинституционалното сътрудничество. По отношение на изпълнението на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014 – 2020 г. в Доклада се отбелязва, че акцент в

неправителствените и съсловните организации. Представени са и данни за комуникационните програми – Дни на отворени врати във Висшия съдебен съвет и в органите на съдебната власт, и провежданата съвместно с Министерството на образованието и науката Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. В хода на дискусията народният представител Крум Зарков постави въпроси във връзка с неравномерната натовареност на съдилищата. След проведеното обсъждане Комисията по правни въпроси с 22 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“

РЕШЕНИЕ за приемане на Годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет за 2019 г. Народното събрание на основание на чл. 86, ал. 1 във връзка с чл. 84, т. 17 от Конституцията на

Ние обсъждаме Годишния доклад на Висшия съдебен съвет, но в дневния ред на днешното заседание са включени още няколко доклада, които всъщност трябва да бъдат разглеждани както поотделно, така и като цяло, защото те дават данни за случилото се в съдебната ни система в различните нейни компоненти през изминалата 2019 г. Този начин на обсъждане, който е процесуално единственият възможен, не позволява, естествено, да влезем в детайли на всеки от докладите, но в Правната комисия няколко часа обсъждахме всеки един от тези доклади и стенограмата е вече налична, така че призовавам всеки, който се интересува наистина от позицията на различните парламентарни сили, както и от позицията на представляващите различните институции, да се запознае с тях, тъй като там много по-ясно са изразени различните въпроси, критики и проблеми, които обсъждахме в парламента по време на тази процедура. Още повече, че процедурата касае отминал период от време – 2019 г., днес сме 1 юли 2020 г., така че гласуването за тези доклади трябва да се приема като приемане за сведение на определени данни, а не като политически знак от какъвто и да е характер. Затова докладите, предполагам, би трябвало да бъдат единодушно приети, тъй като данните, които са изписани в тях, не са поставени под съмнение. Въпросите по интерпретацията, тълкуването на данните и какво ни дават те оттук нататък и затова конкретно по Годишния доклад за дейността на Висшия съдебен съвет, без да повтарям дебата, който имахме в Комисията, бих искал да кажа следните няколко неща. Първо, би било необективно да се каже, че нищо не е направено през 2019 г., свършени са много неща, предприети са стъпки в различни посоки,

и въпросите за бюджетирането в съдебната система и неговият програмен характер, и въпросите за натовареността на съдиите и съдебната карта, и един особено чувствителен въпрос, който е този за атмосферата, в която Висшият съдебен съвет функционира, сигналите, които той излъчва към цялостното ни общество. За съжаление, трябва да констатираме, че новият състав на Висшия съдебен съвет не успява да излезе от онова русло, в което беше потънал и предишният състав на тежки противопоставяния, на нелицеприятни скандали, на междуличностни нападки, които наблюдаваме и в тази зала, тук, но са още по-малко приемливи в един орган, който трябва да бъде водещ със своята експертиза, със своята обективност, тъй като това по Конституция е правителството на съдебната власт, а не политически орган. Политическият орган сме ние. Затова бих завършил със следното: ние ще подкрепим Доклада за дейността на Висшия съдебен съвет през 2019 но оставаме със силни изисквания както за начина на работа, така и за постигнатите крайни резултати. България продължава да има тежки проблеми със съдебната си система. Тези проблеми не са само вътрешен проблем, те създават и негативен имидж на страната ни в чужбина. От всеки един от нас – парламент, съдебна власт, правителство, зависи те да бъдат преодолени. За това първото условие е коренно различен начин на диалог както между институциите, така и вътре в институциите в търсене на решение на проблема, а не на изкуствени противопоставяния. И ако е възможно, загърбване на личното его в името на по-висшата цел, а тя е българският гражданин да знае, че ще бъде съден

за дейността и на административните съдилища, и на прокуратурата, и на така наречените общи съдилища. Аз съм съгласен до голяма степен с казаното до този момент в дебата от колегата Зарков, но все пак е редно според мен няколко нюанса и уточнения да бъдат направени. Да, действително един от основните проблеми, констатиран и в Доклада на Висшия съдебен съвет, не е тайна за никого и това е натовареността на съдилищата. Но за да бъде решен този проблем, не е достатъчно това, което правим до момента ние като законодателен орган с промени в процесуалните закони не че е направено малко, напротив доста решителни крачки и действия бяха направени в тази връзка, но и оптимизацията на съдебната карта по отношение на съдилищата. За съжаление, при тази оптимизация по отношение на съдилищата има едно изоставане, за разлика от прокуратурите. По-късно, като чуем Доклада на главния прокурор за дейността на прокуратурата, ще констатираме там, че всъщност до края на тази година оптимизацията на съдебната карта по отношение структурите на прокуратурата до голяма степен ще е приключила. За съжаление, това няма да е факт няма да е факт за съдилищата. Това, отново за съжаление, ще изправи Висшия съдебен съвет, най-вероятно и следващия състав на Народното събрание, а и всички български граждани пред доста тежки последици, тъй като колкото повече се бави оптимизацията на съдебната карта по отношение на съдилищата, толкова по-трудна ще става тази реформа. Тя е необходима и рано или късно трябва да бъде направена, разбира се, след широк обществен дебат.

Не виждам. Други изказвания? Не виждам. Господин Магдалинчев, заповядайте.

Благодаря. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Аз само ще кажа, че споделям част от констатациите, които бяха направени относно дейността на съдебната система и на работата на Висшия съдебен съвет. Споделям това, което каза народният представител Крум Зарков по отношение на това, че има забавяне в съдебната карта по отношение на съдилищата, а също така и има забавяне по отношение на неравномерната натовареност за дейността на някои от съдилищата в страната. Основният проблем, който стои пред нас, е проблемът със софийските съдилища. Проблемът за неравномерната натовареност не стои в такава голяма степен за останалата част от страната и с останалите съдилища. На Вас – добре известно е на всички, че в София се концентрира голяма част от населението на страната поради ред показатели и ред причини. Това, естествено, обуславя и по-големият брой дела да се водят от софийските съдилища. Ние се опитваме по няколко различни начина да компенсираме това нещо, но очевидно методите и способите, които досега практикуваме, не са от най-добрите в тази посока. Опитахме се да командироваме съдии от по-малко натоварени съдилища в Софийския районен съд и в Софийския градски съд. Опитахме се по реда на чл. да преминават от по-малко натоварен орган от съдебната власт в по-голям натоварен орган от съдебната власт. Опитахме се чрез някои законодателни промени да се компенсират нещата. Така или иначе натовареността продължава да остава по-голяма, но ние съзнаваме, че с непрекъснатото увеличаване числеността на някои по-натоварени съдилища с повече магистрати не прави този орган по-добре функциониращ. Истината е, примерно в Софийския районен съд числеността е 800 човека, от които съдиите са 203. Един такъв голям орган става трудно управляван не в смисъл на администриране само. Става въпрос, че не може да се следи ефективността на работата и своевременното приключване на делата, което е основната функция на съда – да разрешава правните спорове с гражданите. Поради това може би съвместно с всички, в това число, мисля, и със законодателната власт, да се обмисли прекрояването на картата по други начини или със законодателни промени. Ние много пъти сме казвали и сме го коментирали във ВСС, че една голяма част от броя на делата, които определят и по-голямата степен на натовареност, са така наречените заповедни производства.

правна или фактическа сложност. Сега нещата се промениха, но това като че ли не доведе до по-голяма промяна. Напротив, последната законодателна промяна в областта на заповедното производство усложни малко повече нещата. Поради тази причина аз мисля, че едни добри законодателни промени в тази посока, ако се преценят и се осмислят, съм повече от сигурен, че натовареността рязко ще спадне. Този въпрос е правен и е не само въпрос на воля на Висшия съдебен съвет или в частност – на Съдийската колегия. Абсолютно прав е господин Митев по отношение на това, че Прокурорската колегия стартира пред Съдийската колегия с по-силен старт, така вървят нещата и понастоящем за следващата година. Да, нещата там са по-различни. Съдийската колегия също обсъжда различни възможни варианти по въпроса за преструктуриране на съдебната карта – било чрез закриване на по-ниско натоварени или с по-малък брой дела съдилища, било като момент на вливане на по-малък съд към друг, тоест механизмите могат да бъдат различни. Но считам, че един от основните моменти в тази посока за промяна на неравномерната натовареност ще бъде законодателната промяна, която може спокойно да се обсъди чисто професионално и с Народното събрание, и с народните представители. Иначе другите неща споделям, но не споделям това, че генерираме скандали. Опитваме се, този състав на Висшия съдебен съвет доста дълго време се опитваше да бъде толерантен към някои изказвания, към някои провокативни изказвания по отношение на Висшия съдебен съвет. Така или иначе в един определен момент малко или много се промениха нещата и са много далече различни от това, което беше прието. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Магдалинчев. Колеги, ориентираме се към гласуване. Моля, квесторите, поканете народните представители в залата.

Заповядайте, госпожо Илиева. свое заседание, проведено на 17 юни 2020 г., Комисията по правни въпроси обсъди Доклад за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2019 г., № 011-00-7, внесен от Висшия съдебен съвет на 29 май 2020 г. На заседанието присъстваха: от Инспектората към Висшия съдебен съвет: госпожа Теодора Точкова – главен инспектор, и господин Игнат Георгиев – инспектор; от Висшия съдебен съвет: господин Боян Магдалинчев – представляващ; от Министерството на правосъдието: господин Данаил Кирилов – министър; от Прокуратурата на Република България: господин Иван Гешев – главен прокурор; от Върховния административен съд: господин Георги Чолаков – председател; от Върховния касационен съд: господин Лозан Панов – председател, и от Института за пазарна икономика: госпожа Екатерина Баксанова – правен експерт. Докладът за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2019 г. беше представен от госпожа Теодора Точкова, която отбеляза, че през 2019 г. Инспекторатът е извършил общо 83 проверки в органи на съдебната власт в четири апелативни района, като е проверена дейността на органите на съдебната власт за 2017 г. и 2018 г. Беше посочено, че през отчетния период Инспекторатът към Висшия съдебен съвет е изпълнил годишната си програма за 2019 г., като са извършени 71 комплексни планови проверки, от които 33 в съдилищата по граждански, административни и търговски дела, 21 в съдилищата по наказателни дела, 17 в прокуратурите и окръжните следствени отдели в окръжните прокуратури, включително и във Върховната касационна прокуратура. През 2019 г. е приключила и комплексната планова проверка на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела, извършена в периода 15 октомври 2018 г. – 28 февруари 2019 г. Извършени са 5 тематични проверки, 10 инцидентни проверки по сигнали по граждански, търговски и наказателни дела и прокурорски преписки и 3 проверки по самосезиране. Госпожа Точкова акцентира, че в отчетния период в Инспектората към Висшия съдебен съвет са постъпили общо 2395 сигнала за допуснати нарушения от съдебните органи, като работата по всички сигнали е приключила. Със становище е отговорено на 1028 броя и на 339 допълнения по сигнали. През 2019 г. Инспекторатът към Висшия съдебен съвет е отправил 1 сигнал за уеднаквяване на съдебната практика и е изготвил становища по три тълкувателни дела. Госпожа Точкова допълни, че проверките, извършени през 2019 г. в органите на съдебната власт, са отчели дисциплиниране на процеса и спазване на процесуалните срокове по движението и приключването на делата и преписките. Констатирано е намаляване на броя на допуснатите дисциплинарни нарушения от страна на магистратите при изпълнение на служебните им задължения, като е постигната и много добра организация на административната дейност на съдебните органи. Установено е, че в по-голямата част от проверените съдилища делата се образуват в деня на постъпване на съдебните книжа и се разпределят незабавно на докладчик при спазване на принципа на случайния подбор, регламентиран с чл. 9 Закона за съдебната власт. Производствата са насрочвани за разглеждане в открито съдебно заседание и са отлагани за следващи заседания през кратки периоди – между 1 и 2 месеца. Създадената добра организация на дейността на съдилищата е позволила да се осъществява системен контрол по движението и приключването на делата, да се следят процесуалните срокове и делата да се докладват своевременно на съдиите. Беше посочено, че преимуществено съдебните актове се изготвят в процесуалните срокове. Госпожа Точкова отбеляза, че при проверките на органите на съдебната власт са установени и редица положителни практики и по отношение на проверените прокуратури. Във всички проверени през 2019 г. прокуратури е било установено, че се спазва принципът на случайното разпределение на прокурорските преписки съгласно изискването на чл. 9 от Закона за съдебната власт. Съхраняването и работата с веществените доказателства в повечето прокуратури е в съответствие с НПК, указанията и заповедите на главния прокурор.

Постановленията и обвинителните актове се изготвят в срок. В следствените отдели в проверените окръжни прокуратури е било установено, че действията по разследване се извършват ритмично и следователите спазват дадените прокурорски указания. По делата разследването се провежда в законния и в удължения срок за разследване. Беше отбелязано, че пропуските в работата на съдилищата и прокуратурите се сочат все повече като изключение. В някои производства по граждански дела, разглеждани от районните съдилища, е констатирана занижена роля на съда спрямо връчители, страни и вещи лица, което е довело до неоправдано отлагане на съдебни заседания. В изолирани случаи е установено, че някои съдии подценяват кратките срокове, свързани с движението и приключването на производствата, разглеждани по реда на бързото производство.

както и не спазват сроковете за изготвяне на мотивите към постановените присъди и/или на решения по чл. 340 от НПК по делата от административнонаказателен характер. Госпожа Точкова посочи, че от проверените през 2019 г. прокуратури е установено, че по част от преписките не е упражняван в достатъчна степен контрол върху служителите на МВР по спрените досъдебни производства по чл. 244, ал. 1, т. 3 от НПК, като не е спазвано изискването на чл. 244, ал. 8 от НПК разследването да се спира за срок не повече от една година. Установено е още, че в някои случаи наблюдаващите прокурори не са осъществявали необходимия контрол над спрените наказателни производства срещу неизвестен извършител. Също така е констатирано, че някои прокурори са допускали безкритично удължаване на срока за разследване по отделни досъдебни производства, което е довело до нарушаване на изискването за разумен срок по чл. 6, ал. 1 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи. По отношение дейността по разглеждане на заявленията срещу нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок. През отчетната 2019 г. са постъпили общо 695 заявления, изготвени са 668 констативни протокола и становища, като забава при разглеждането и решаването на делата е установена в 364 случая. За поредна година е констатирано, че основната причина за нарушаване на разумния срок за разглеждане на делата е неспазване на установените процесуални срокове по образуване, движение и приключване на делата. Беше констатирано, че през отчетната 2019 г. Инспекторатът към Висшия съдебен съвет е продължил извършването на проверки на декларациите за имущество и интереси на съдиите, прокурорите и следователите, подавани по реда на Глава девета, Раздел Iа от Закона за съдебната власт. Общо проверени и обработени са били 4813 декларации, като фактически е проверено имуществото на 10 375 лица, включително наличностите по банковите им сметки към 31 декември 2018 г., като не са установени несъответствия между декларираните обстоятелства за имущество с получената информация от съответните публични регистри, които да не са отстранени в срок, с изключение на две декларации, по които са образувани допълнителни проверки по чл. 175з от Закона за съдебната власт. Беше отбелязано, че по отношение на дейността по проверките за интегритет следва да се посочи, че през 2019 г. са са образувани общо 46 преписки по сигнали, съдържащи твърдения за нарушения по чл. 175к, ал. 1 – 4 от Закона за съдебната власт. По 14 преписки е издадена заповед на главния инспектор за извършване на проверка за установяване на достатъчно данни за извършено нарушение по чл. 175к от Закона за съдебната власт, като само по една от приключените към 31 декември 2019 г. проверки е изготвен доклад, съдържащ становище относно наличието на достатъчно данни за извършено нарушение по чл. 175к, ал. 4 от Закона за съдебната власт. Госпожа Точкова приветства, че през 2019 г. е поставена основата за упражняване на надзорните правомощия на Инспектората във връзка със защитата на личните данни в дейността на органите на съдебната власт. създаване на уредба за осъществяване на тези правомощия се извършиха промени в Правилника за организацията на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет и за дейността на администрацията и на експертите и е приета Методика за извършване на проверки по Закона за защита на личните данни. През отчетната година са постъпили и разгледани 30 жалби от субекти на данни, 13 сигнала от граждани, юридически лица и учреждения, съдържащи твърдения за допуснати нарушения от органи на съдебната власт и седем искания от административни ръководители на съдилища за изразяване на становище на надзорния орган относно задължения на съдилищата по прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. и Закона за защита на личните данни. За отчетния период по предложение на Инспектората към Висшия съдебен съвет за Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет са образувани 2 дисциплинарни производства срещу съдии, като едното не е приключило, а по другото производство, привлеченото към дисциплинарна отговорност лице е подало оставка, поради което с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет е освободено от заеманата длъжност съдия на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт. До ръководителите на съдилищата, прокуратурата и следствието са отправени общо 28 сигнала, съдържащи препоръки за преценка необходимостта от налагане на дисциплинираща мярка по чл. 327 от Закона за съдебната власт или на дисциплинарно наказание по чл. 308 ал. В заключение госпожа Точкова обобщи, че Инспекторатът към Висшия съдебен съвет подхожда задълбочено и отговорно към изпълнението на своите правомощия, а реалните резултати показват, че дейността на органа се ползва с подкрепата на обществото, доверието на магистратите и високата оценка на европейските институции, като е необходимо контролният орган да продължи да спомага за постигането на бързо, качествено, предвидимо и независимо правосъдие. След проведеното гласуване Комисията по правни въпроси с 22 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ подкрепи Доклад за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2019 г., г., № 011-00-7, внесен от Висшия съдебен съвет на 29 май 2020 г. и предлага на Народното събрание да приеме Проект за решение по него със следната редакция: „Проект! „Проект! РЕШЕНИЕ за приемане на Доклад за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2019 г. Народното събрание на основание на чл. 86, ал. 1 във връзка с чл. 84, т. 17 от Конституцията на

Уважаеми колеги, имате думата за изказвания. Няма изказвания. Закривам разискванията. Госпожо Точкова, имате думата.

Уважаеми господин Заместник-председател на Народното събрание, уважаеми дами и господа народни представители! С удовлетворение искам да отчета, че Инспекторатът работи активно по всички свои правомощия през 2019 г. и се справи успешно по всички направления от дейността си. Няма да повтарям статистиката и данните, които сме отчели в Доклада и които са изключително но бих искала да акцентирам на положителното, на резултатите от извършените от нас проверки в органите на съдебната власт през 2019 г. Много добра организация на административната дейност на съдебните органи, спазване на принципа за случайно разпределение на делата. Установихме също при проверките дисциплиниране на процеса; спазване на процесуалните срокове за разглеждане и приключване на делата; все по-малко допускани дисциплинарни нарушения от страна на съдиите, на прокурорите и на следователите; част от актовете от извършените от нас проверки приключиха само с положителни изводи и констатации; нямаше препоръки по отношение на магистратите; пропуските, допускани в проверяваните органи, се сочат все повече като изключения. Така че тази добра работа, искам да отчета, на органите на съдебната власт, които проверявахме, се дължи най-вече на съдиите, на прокурорите, на следователите, на техните административни ръководители, но, разбира се, и на усилията на Инспектората, който със своята последователна, методична практика работи за усъвършенстване на съдебната система. И още един факт искам да спомена. Инспекторатът през 2019 г. беше приет за пълноправен член на Европейската мрежа на съдебните инспекторати. Целта на членуването ни в тази мрежа е да обменяме опит, добри практики, така че нашата работа да се подчинява на най-високите стандарти за инспекционна дейност,

преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване Проекта за решение за приемане на Доклада за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2019 г., така както Ви беше представен от народния представител Мария Илиева. Гласували

Доклад за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи през 2019 г. Вносител – Висшият съдебен съвет. За Доклада и становището на Комисията по правни въпроси – имате думата, уважаеми господин Иванов. Благодаря Ви. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми гости! На вашето внимание:

На свое заседание, проведено на 17 юни 2020 г., Комисията по правни въпроси обсъди Доклад за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи през 2019 г., 011-00-8, внесен от Висшия съдебен съвет на 29 май 2020 г. На заседанието присъстваха: господин Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет, господин Данаил Кирилов – министър на правосъдието, и господин Иван Гешев – главен прокурор на Република България. Докладът за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи през 2019 г. беше представен от господин Гешев. Докладът съдържа обобщени данни за дейността на Върховната административна прокуратура, Националната следствена служба, Националното бюро на България в Евроджъст, Специализираната прокуратура, Апелативната специализирана прокуратура, Военно-окръжните прокуратури, Военно-апелативните прокуратури и прокуратурите в страната с обща компетентност. Той съдържа обобщени данни и за дейността на разследващите полицаи, разследващите военни полицаи и разследващите митнически инспектори. Доклада е представена информация относно решенията по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди и предприетите мерки в изпълнение на осъдителните решения на Европейския съд по правата на човека, както и данните от Годишния отчет на Бюрото по защита при главния прокурор. Анализирани са резултатите от делата от особен обществен интерес относно корупционните престъпления и организираната престъпност, престъпленията, свързани със засягане на финансови интереси на Европейския съюз, трафик на хора, данъчни и финансови престъпления, трафик на наркотици. Предложени са конкретни законодателни решения, необходими за повишаване ефективността в противодействието на корупцията и трансграничната престъпност и в защита на финансовите интереси на Европейския съюз, и вътрешноорганизационни мерки, които да обезпечат взаимодействието с органите на Европейската прокуратура на централно и местно ниво, включително и организационни мерки за преодоляване на констатираните затруднения. През 2019 г. е отчетено намаление на престъпленията с 6,7% спрямо предходната година и с 15,9% спрямо 2017 г.

като през 2018 г. те са 96 187, а през 2017 г. – 106 659. Разкритите престъпления през отчетния период са 43 224, през 2018 г. – 44 294, а през 2017 г. – 46 650. Разкриваемостта на престъпленията през 2019 г. е 48,16%, като увеличението спрямо 2018 г. е с 0,6% и с 4,5% спрямо 2017 И през 2019 г. преобладават престъпленията против собствеността – 45,7%, следвани от общоопасните с 25,8%. Незначителен ръст има на икономическите престъпления – 13,4% при 12,1% за 2018 г. и 2017 и на престъпленията против личността – 5,6%, при 4,8% за 2018 г. и 4,3% за 2017 г.

Доклада се посочва, че е налице устойчива тенденция за намаляване на регистрираната престъпност и ръст на разкриваемостта на престъпленията. От първостепенно значение за нивото на престъпността са миграционните процеси към големите областни центрове, застаряващото население и недостатъчно развитата инфраструктура в по-малките населени места, като определящ криминогенен фактор за младежката престъпност е ниското ниво на образование, резултат от ранно напускане или невключване в образователната система. Господин Гешев отбеляза, че през 2019 г. прокурорите в страната са работили общо по 284 083 преписки и по 212 868 досъдебни производства. За сравнение, през 2018 г. прокурорите са работили по 275 979 преписки и по 213 109 досъдебни производства. Запазва се висок делът на решените преписки спрямо наблюдаваните – 95,7%, при 95,6% през 2018 г. и 95,9% през 2017 г. Констатиран е ръст на подадените сигнали от контролни органи, като през 2019 г. те са 3096, а през 2018 г. – 2499. Ръст има и на делата по образуваните въз основа на тях досъдебни производства, които през 2019 г. представляват 3,1% от всички образувани досъдебни производства. Най-съществен е броят на преписките, образувани по уведомление на Националната агенция за приходите и Агенция „Митници“. Запазва се висок делът на приключените приключените в срок разследвания, който за 2019 г. е 99,66%, като е налице намаляване на спрените досъдебни производства с 6% спрямо 2018 г. и с 11,6% спрямо 2017 г. Прекратените по давност дела през 2019 г. са 49 195, през 2018 г. – 43 950, а през 2017 г. те са 39 067. Главният прокурор посочи, че внесените в съда през 2019 г. прокурорски актове са 29 149 спрямо 30 499 през 2018 г. и 33 542 през 2017 г., като 51,7% от тях са обвинителни актове, 34% – предложения за споразумение, и 14,3% – постановления с предложение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание. Предадените на съд лица са 31 993, като през 2018 г. те са 33 318, а през 2017 г. – 37 087. Осъдените и санкционирани с влязъл в сила съдебен акт през 2019 г. лица са 29 596, през 2018 г. – 31 205, а през 2017 г. – 33 778 лица, като остава трайно висок делът им спрямо всички лица, по отношение на които е постановен окончателен съдебен акт, а именно – 97,5%. е констатирано значително намаляване на относителния дял на върнатите от съда дела спрямо внесените прокурорски актове, който за 2019 г. е 3,1%, за 2018 г. – 3,3%, а за 2017 г. – 4,7%. Запазена е тенденцията за незначителен дял на оправданите лица, който за 2019 г. е 2,5% при 2,7% за 2018 г. и 2017 г. Основните групи причини за връщане на делата са: допуснато на досъдебното производство отстранимо съществено нарушение на процесуалните права – 40,5% от общия брой върнати дела; констатирани от съда пропуски при изготвяне на обвинителния акт – 32,9%; неодобрено от съда споразумение, внесено по реда на чл. 382 НПК – 16,5%; констатирано от съда отсъствие на основанията по чл. 78а НК, когато делото е внесено по реда на чл. 375 НПК 8,4% и неотстраняване на допуснати очевидни фактически грешки (чл. 248а, ал. 2 НПК) – 1,7% от общия брой върнати дела. Представеният анализ на причините за постановяване на оправдателните присъди през 2019 г. сочи, че с най-голям относителен дял са оправдателните присъди, постановени поради противоречива съдебна практика, промяна на доминиращата практика или други обстоятелства, свързани с тълкуването на Закона 33,3%, следвани от оправдателните присъди, постановени поради неправилно квалифициране на деянието с обвинителния акт – 28,5%. На следващо място са оправдателните присъди, постановени поради събиране на нови доказателства в съдебната фаза, които не са могли да бъдат установени на досъдебното производство – 22,1%, както и поради пропуски, грешки или пасивност при събиране на доказателствата в хода на досъдебното производство – 15,4%. Най‑малко оправдателни присъди са постановени поради пропуски и процесуална пасивност на прокурора в съдебната фаза или на неподаване на съответен протест – 0,7% от всички оправдателни присъди, спрямо 1,6% през 2018 г. Главният прокурор е внесъл 152 искания по чл. 422, ал. 1, т. 4 – 6 НПК за възобновяване на наказателни дела, от които 77 са уважени, 8 – неуважени, а 65 – неразгледани. Влезлите в сила осъдителни решения срещу прокуратурата по образувани производства на основание чл. 2 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди през 2019 г. са 331, през 2018 г. – 302, а през 2017 г. – 280. По отношение на делата от особен обществен интерес е налице възходяща тенденция – ръст от 3,8% спрямо 2018 г. и 16,2% спрямо 2017 г., като остава висок делът на осъдените лица с влязъл в сила съдебен акт спрямо всички лица с постановен окончателен акт, който през последните три години е над 95%. Доклада се посочва, че прекомерната продължителност на конкурсните процедури не позволява своевременното кадрово обезпечаване по места. Акцентира се върху необходимостта от осигуряване на компетентни вещи лица и преводачи с необходимото финансово и ресурсно обезпечаване за функционирането им. Обърнато е внимание на необходимостта от цялостно осъвременяване на материалноправната рамка, която да съответства на настоящите социално-икономически условия и технологично развитие. Главният прокурор акцентира върху необходимостта от синхронизиране на българското наказателно законодателство с европейското законодателство. В обсъждането на Доклада взеха участие народните представители Крум Зарков и Явор Нотев. В отговор на поставените от господин Зарков въпроси господин Гешев заяви, че една част от оправдателните присъди по делата от обществен интерес се дължат на остарелите и неактуални състави в особената част на Наказателния кодекс, които не могат да защитят които не могат да защитят адекватно обществените отношения, и допълни, че селекцията и отговорността на кадрите, неефективните механизми за контрол и политическото влияние в съдебната система допринасят за голяма част от оправдателните присъди по тези дела. Господин Гешев посочи, че поне трима делегирани прокурори следва да бъдат ангажирани с дейността на Европейската прокуратура. Господин Нотев отбеляза, че е впечатлен от представения доклад, от познаването на проблемите на институцията в детайли и заяви, че ще подкрепи Годишния доклад за дейността на прокуратурата през 2019 г. След проведените разисквания Комисията по правни въпроси с 22 гласа „за“, без гласове „против“ и „въздържал се“ прие Доклад за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи през 2019 г., № 011-00-8, внесен от Висшия съдебен съвет на 29 май 2020 г. и предлага на Народното събрание Проект за решение по него със следната редакция:

Приема Доклад за прилагането на Закона и за дейността на Прокуратурата и на разследващите органи през 2019 г.“ Откривам разискванията. Уважаеми колеги, имате думата за изказвания. Само моля колегите от дясно малко по-тихо. Има ли желаещи за изказвания? Не виждам. Закривам разискванията. Уважаеми господин Гешев, имате думата.

Уважаеми господин Заместник-председател на Народното събрание, уважаеми господа народни представители, уважаеми господин Министър, уважаеми гости! Ще започна с това, че за мен е чест да бъда в парламентарната зала на Народното събрание, защото в България като парламентарна република най-висшата институция е парламентът. Втората причина е, че всеки един от Вас, от Вас, макар с различни политически пристрастия, е избран директно от българските граждани и би трябвало да представлява интересите на българските граждани и общество. С риск да повторя част от казаното до момента в частта за статистиката, ще повторя само няколко най-важни акцента, и то само и единствено поради причината, че в България добрата новина е лошата новина. Затова добрите новини трябва да бъдат повтаряни по същия начин, както се тиражират постоянно и перманентно верни или неверни, лъжа или полуистина, неща, които не отговарят на истината. Затова ще се спра само на някои статистически показатели, които, въпреки че бяха казани, накратко ще посоча и после ще се спра на някои за мен проблемни области, които не са решени дълги години и в резултат на които българското общество продължава да има усещането за несправедливост и за това, че има лица, които по една или друга причина – да кажем по този начин – са недосегаеми от закона. На първо място ще посоча, че разследванията през миналата година са приключени по 99,6% от тях в законоустановените срокове, като над 70% от тези досъдебни производства са приключени и решени в срок от 7 до 8 месеца. Запазена е положителната тенденция за спад на върнатите дела с 10,9% спрямо 2018 г. и и с над 42% за 2017 г. Относителният дял на върнатите дела спрямо внесените в съда прокурорски актове трайно намалява с 3,1% при 3,3% за 2018 г. Сега наблягам на още два статистически показателя. Това е делът на оправданите лица, който е 2,5% при 2,7% за 2018 г., и делът на осъдените и санкционирани с влязъл съдебен акт лица – тук процентът е 97,5. Без да съм напълно прецизен, мисля, че тук сме, ако не на първо, на едно от първите места в Европейския съюз. Ще се спра и на няколко важни според мен проблема, които стоят не само пред прокуратурата, но и пред българската съдебна власт. Това, ако говорим само за прокуратурата, е процесът на окрупняване на прокуратурите. Както беше казано, първите 11 прокуратури са окрупнени с решение от 2019 г. На по-късен етап са преструктурирани още 28 районни прокуратури. Стартиран е процесът, който имаме амбиция да приключи за около още 40 прокуратури, с изключение на Софийска окръжна прокуратура и районните прокуратури в този съдебен район. По този начин този процес за българската прокуратура ще е приключен. Акцентирам на това основно поради едно обстоятелство като изключим причините за това от демографски и друг характер, натовареност, това е обект на дискусии, да не кажа – в крайна сметка и наши ангажименти, включително към приключилия Механизъм за сътрудничество и проверка… Това е въпрос на гледна точка, господин Зарков – дали е приключил, или не, в зависимост от политическата гледна точка. Да продължа: …който ангажимент българската прокуратура има намерение да приключи в началото на следващата година. Не е проблем на българската прокуратура, но следва да бъде казано, че съдът е доста далеч в този процес. И това го казвам с горчивина, поради простата причина че аз предвиждам, че в резултат на различни причини, включително и на международни ангажименти – да ги наречем по този начин, които България е поела, социалната цена и всякакъв друг вид цена, която ще плати българският съд за тези неизбежни реформи, ще бъде доста по-сериозна, предвид краткото време, с което ще разполага. И ще видите, че най-вероятно ще се случи това. Ще акцентирам и върху няколко проблема, които според мен са важни и които са от функционална компетентност на Народното събрание. Моето мнение, което изразих и пред Правната комисия, което не съм спирал да изразявам като заместник главен и главен прокурор, е, че в голямата си част българският Наказателен кодекс е морално остарял. Изключвам общата част, която е класика, и някои добре развити текстове в голямата си част от особената част. Този Наказателен кодекс е кърпен, ако мога да кажа по този начин, извинявам се за израза, десетки пъти и резултатът е това, че урежда и регулира обществени отношения, които към момента не съществуват, или не урежда обществени отношения, които са нововъзникнали в периода след 1989 г., тоест около 30 години. Част от причините за това, което очакват българските граждани и може би в някаква степен не се случва, се дължи и на този проблем. Българската прокуратура има намерение близкия месец да изложи своите виждания под формата на експертно предложение до Народното събрание за най-важните промени в българския Наказателен за да е ясно, и то е факт, който може да бъде показан чисто статистически, че стандартът на доказване в българския наказателен процес е най-високият – повтарям, най-високият – в целия Европейски съюз. Или, както го онагледих, мисля, че пред Правната комисия, ако в България се иска една единица доказателства, в повечето страни от Европейския съюз се иска 0,1% доказателства. Да го кажем по този начин. Аз съм чел осъдителни присъди на испански съд, на немски съд, на френски съд, в които има термини: „най-вероятно“, „при анализ на събраните доказателства няма друг извод, освен че най-вероятно еди-какво си“. Това са осъдителни присъди, и то доста сериозни. В мотивите на българска съдебна присъда това ще означава оправдателна присъда. Казвам това категорично! Във връзка с това във Върховна касационна прокуратура с моя заповед е сформирана работна група за анализ, за предложения за необходими промени в НК и НПК, които ще представим на Вашето внимание. Разбира се, Ваша функционална компетентност е да прецените какво смятате по тези така направени предложения, когато се запознаете с тях. Акцентите, които най-вероятно ще поставим, са свързани с престъпленията по служба, същинските корупционни престъпления, подкупа в частния сектор, ефективното използване на кадровия ресурс на следователите, включително и тези от Националната следствена служба, на военните прокуратури с евентуално разширяване на материалната им компетентност, реквизитите на обвинителния акт. Тук ще отворя една скоба – в концепцията си пред Висшия съдебен съвет приложих обвинителен акт за пране на пари на английски съд. Да, това е друга правна система, не е континенталната, към която ние принадлежим. Този обвинителен акт се състоеше от две странички и в тези страници, даже не бяха гъсто изписани, имаше десетина-петнадесет абзаца. Български обвинителен акт за пране на пари щеше да е минимум оттук до Съдебната палата. Продължавам с тези неща, които за нас – като казвам „нас“, имам предвид прокуратурата – представляват проблем. Това са стандартът за доказване, както казах, способите за доказване и процесуалните срокове. На всички е ясно, че не може да се провежда успешно разследване за организирана престъпност с остарели и традиционни способи и е необходимо да се предвиди по-гъвкав подход чрез използване на сътрудничещи свидетели, по-широк кръг лица - агенти под прикритие, стимулираща последващото добросъвестно поведение уредба на далото подкуп лице, изключваща или редуцираща наказуемостта, обсъждане на отпадането на наказателната отговорност или редукцията на това наказание за провокацията към подкуп. Искам да кажа, че това не е извънредно законодателство и нещо извънредно. Такива правни регламентации съществуват, да ги наречем така, във водещите правни системи на Европейския съюз. Така че българската прокуратура ще предложи не извънредни или някакви иновативни предложения, а работещи механизми и добри практики от нашите европейски партньори. Друг основен проблем и цел на прокуратурата през тази година е така наречената битова и конвенционална престъпност. Няма да се спирам подробно на част от нашата дейност. В близките седмици ще отчетем резултатите, съвместно с МВР, за първото шестмесечие и най-вероятно ще стане ясно за един сериозен спад в този вид престъпност. Надяваме се този процес да продължи и по същия начин този спад да е налице на годишна база. Това е резултат от координираните усилия на различните власти в лицето на прокуратурата като част от съдебната власт, Министерството на вътрешните работи и други структури на изпълнителната власт в рамките на функционалната компетентност на всяка една от властите. трябва да бъде честно казано, че включително и за прокуратурата през годините този вид престъпност не е представлявала приоритет – ще го кажа по този начин, да не използвам друг израз. Работим активно и предвид обема на информацията, и в някаква степен и на забавяне – трябва да бъде казано честно по приватизационния процес и следприватизационния контрол, и първите 14 сделки, които ни бяха представени от Държавна агенция „Национална сигурност“, като анализът се извършва в две направления – наказателноправен анализ и анализ по реда на гражданско-съдебния надзор, тоест дали са били налице образувани съдебни или досъдебни производства, дали са изтекли съответните

и дали ще предприеме в защита на обществения интерес, ще бъде преценка на съответния принципал на това министерство. Активно се подготвяме за старта на

Накратко това са акцентите, които смятам за важни. С изключение на още един, който може би пропуснах – той е частен случай на ситуацията в Наказателния кодекс и касае така наречените транспортни престъпления. В тази насока българската прокуратура и аз сме представили своето експертно предложение, с което съм сигурен, че сте запознати. Ситуацията от гледната точка на прокуратурата изглежда по следния начин, видимо от статистиката

Ако преди три-четири години е имало 50 или 60 дела за управляване на моторно превозно средство след употреба на наркотици, в момента са,

между 10 и 15% от наказателните производства на годишна база. Това е процентът на разкритите престъпления, които описах. Какъв е делът на реално извършените и неразкрити престъпления – едва ли някой може да Ви отговори, но подозирам, че разликата е доста съществена. Така че това е едно предизвикателство, което българското общество поставя пред правоохранителните органи, пред съдебната власт, а съм сигурен, че разбирате, че и пред Народното събрание. Тези случаи са ежедневие вече и никой не е застрахован, че ще се случи това, което се случи на журналиста Милен Цветков и на жената в Самоков. Основното средство, за да бъде решен този проблем разбира се, не изключвам работата на правоохранителните органи, прокуратурата и съда, са съответни законови промени в тази насока, които са адекватни на ситуацията. Ще приключа с това, че не считам, че увеличаването на наказателната отговорност би решило проблема, който очертах. Тук става въпрос за комплекс от промени не само в Наказателния кодекс, не само и единствено – по-скоро не, в посока на увеличаване на наказанието. Става въпрос за прецизиране на някои текстове, за промени евентуално в Закона за движението по пътищата, а вероятно, както част от предложенията на прокуратурата, за санкции с финансов характер, които са може би най-сериозният стимул за спазване на законовите изисквания в тази насока. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Гешев. Уважаеми колеги, подлагам на гласуване представения Ви проект на решение за приемане на Доклада за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи през 2019 г. Гласували

Гласували 80 народни представители: за 76, против 3, въздържал се 1. Предложението е прието.

юни 2020 г., Комисията по правни въпроси обсъди Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2019 г., № 011-00-5, внесен от Висшия съдебен съвет на 29 май 2020 г. На свое заседание, проведено на 17 юни 2020 г., Комисията по правни въпроси обсъди Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2019 г., г., № 011-00-5, внесен от Висшия съдебен съвет на 29 май 2020 г. На заседанието присъстваха председателят на Върховния административен съд – господин Георги Чолаков,

и изложи приоритетите и цялостната дейност през отчетния период, като акцентира върху осигуряването на бързина, качество, ефективност и улеснен достъп до административното правосъдие на гражданите. Той подчерта, че усилията на ръководството, магистратите и съдебните служители в тази насока са довели до закономерната последица в официалните данни на ежегодното информационно табло за резултатите в областта на правосъдието за 2019 г. в държавите – членки на Европейския съюз, където по отношение на показателя бързина България е на второ място, като преди нашата страна е единствено Швеция.

в сила от 1 януари 2019 г., са издадени множество заповеди, с които се е създала организация за балансирано разпределение на делата в съда и осигуряване на равномерна натовареност на съдиите във Върховния административен съд. Отбеляза се, че през 2019 г. във ВАС е създадено звено за анализ и тълкувателна дейност. През отчетния период звеното е провело осем заседания, на които са били обсъдени над 70 преписки от държавни органи, граждани и техни организации, адвокати и съдии. В резултат на работата си са били инициирани 10 тълкувателни дела на Общото събрание на колегиите на ВАС, както и едно тълкувателно дело на Общото събрание на колегиите на ВАС и Гражданската колегия на Образувани са две конституционни дела по искане на пленума на Върховния административен съд, представени са становища на пленума на ВАС по пет конституционни дела и по Законопроект за отговорността на държавата и общините за вреди. В допълнение господин Чолаков подчерта, че са разработени разпоредби, свързани с уредбата на видеоконференцията в административния процес. През 2019 г. общият брой на делата за разглеждане във ВАС е бил 21 221, а общият брой образувани е 15 060. Броят на решените по същество административни дела във ВАС е 17 239, като за сравнение през 2018 г. е 15 941. Господин Чолаков отбеляза, че през отчетната година се запазва тенденцията броят на изготвените съдебни актове в едномесечен срок да е най-висок – 14 890 от общия брой свършени дела. Срокът на изготвените съдебни актове от един до три месеца е 1910, а над тримесечните срокове са само 439 дела. Анализът от изложените в Доклада статистически данни показва, че с над 2000 броя има повече приключени дела спрямо образуваните, което води до извода, че е налице забележителен напредък в правораздавателната дейност на ВАС. Подчерта се, че се запазва и тенденцията за изготвянето на съдебни актове в срок. В отчетния период във ВАС са работили общо 97 съдии, като двама съдии са пенсионирани. В Доклада е представена информация за дейността на административните съдилища през 2019 г., която включва данни за постъпилите и приключени дела през годината за всеки един административен съд, за качеството на съдебните актове и срочността за решаване на споровете. В допълнение се отбеляза, че 28-те административни съдилища са предоставили статистика – показатели за: кадровата обезпеченост, движението на делата, натовареността, сградния фонд, както и проблемите в дейността на съответния съд. Най-голяма е средната месечна натовареност на административните съдии в Административен съд – София-град: 24,42 дела месечно за 2019 г., като за сравнение – за предходния отчетен период те са били 24,12 дела месечно; Административен съд – Плевен: 24,14 дела месечно за 2019 г.; Административен съд – Пазарджик: 23,93 дела месечно, като за сравнение – за предходния отчетен период те са били 20,31 дела месечно; Административен съд – Враца: 23,15 дела месечно за 2018 г.; Административен съд – Кюстендил: 21,36 дела месечно за 2019 г., като за сравнение – за предходния отчетен период те са били 23,75 дела месечно; и Административен съд – Благоевград: 21,22 дела месечно за 2019 г., като за сравнение – за предходния отчетен период те са били 20,64 дела месечно. С най-малка натовареност са били Административен съд – Габрово: 10,25 дела месечно за 2019 г.; Административен съд –Видин: 10,76 дела месечно за 2019 г., като за сравнение – за предходния отчетен период те са били 11,79 дела месечно; Административен съд – Разград: 11,00 дела месечно за 2019 г.; Административен съд – Ямбол: 11,25 дела месечно за 2019 г., като за сравнение – за предходния отчетен период те са били 9,69 дела 9,69 дела месечно; и Административен съд – Силистра: 11,29 дела месечно за 2019 г., като за сравнение – за предходния отчетен период те са били 10,85 дела месечно. Анализът от изложените в Доклада статистически данни относно показателя „Проблеми в дейността на съда“ на 28-те административни съдилища показва, че значителна част от съдилищата нямат съществени проблеми, свързани с функционирането на съда няколко съдилища посочват, че имат нужда от увеличаване на щатните бройки, а други посочват проблеми със сградния фонд. В отчетния период в административните съдилища са работили общо 296 съдии, като те са приключили 48 793 дела, което е с 3000 дела повече от предходната година. Господин Чолаков подчерта, че през 2019 г. ВАС е изпълнявал три проекта по Оперативна програма „Добро управление“, като самостоятелно е реализирал проект „Оценка на ефективността на съдебния контрол върху актовете на администрацията. Мерки за преодоляване на нарушеното право на справедлив процес“.

при съблюдаване принципите на прозрачност, ефективност и правна сигурност“ с бенефициент Асоциация на българските административни съдии и по проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставено от Национален институт по правосъдие“ с бенефициент Националния институт по правосъдие. Подчерта се, че през отчетния период ВАС и 28-те административни съдилища са запазили тенденцията за провеждане на проактивна комуникационна политика, като основната цел е била укрепването на институционалната сигурност и повишаване на доверието на обществото към административното правораздаване в страната. Господин Чолаков посочи, че са били обновени част от интернет сайтовете на административните съдилища с цел подобряване на достъпа до информация. В заключение той отбеляза, че административното правораздаване в страната продължава да има изключително социален характер, като неговата широка достъпност, бързина и ефективност позволяват на гражданите масово да установяват и защитават правата си по съдебен ред. Подчерта се, че това обстоятелство неизбежно води до изключително висока натовареност на административните съдилища, но се явява ценен индекс за нивото на демокрация в страната и чувството за правосъдие. В хода на обсъждането господин Чолаков отбеляза, че се подготвя последваща оценка на въздействие на измененията в Административнопроцесуалния кодекс, в звеното за анализ и тълкувателна дейност, като са били изискани становища от всички административни съдилища и върховни административни съдии за проблеми при прилагането на измененията. Народният представител Крум Зарков подчерта, че приветства инициативата на председателя на съда. След проведеното обсъждане Комисията по правни въпроси с

внесен от Висшия съдебен съвет на 29 май 2020 г. и предлага на Народното събрание да приеме Проект за решение по него със следната редакция: „Проект! РЕШЕНИЕ за приемане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2019 г. Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 във връзка с чл. 84, т. 16 от Конституцията на Република България и чл. 30, ал. 2,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз няма да отнемам допълнително време извън това, което беше сторено. В изпълнение на своите задължения по Конституция и по Закона за съдебната власт съм представил годишен Доклад за дейността на административните съдилища и прилагане на закона. Мисля, че в Доклада, който беше изнесен от Правната комисия, бяха посочени акцентите в извършените дейности във Върховния административен съд и административните съдилища. Искам само да отбележа, че 2019 г. беше много важна година за административното правораздаване, защото от 1 януари ние започнахме да прилагаме промените, които бяха приети от този състав на Народното събрание, на Административнопроцесуалния кодекс. Тъй като това бяха най-мащабните промени в Административнопроцесуалния кодекс, които са правени след неговото приемане, за нас беше важно да видим самото въздействие на тези промени върху обществените отношения. Аз смятам, че в един закон, който се приеме, е важно не само приемането, а после – анализ на въздействието на тези промени върху съответните производства. Една година беше достатъчна като време, за да видим къде всъщност има проблеми при тези промени. Или както беше изложено в Доклада, в момента в Звеното по анализ и тълкувателна дейност към Върховния административен съд върви процедура за обсъждане между всички административни съдилища и върховни съдии за внасяне на промени там, където виждаме в правоприлагането, че те не са толкова удачни. Разбира се, ние ще разчитаме и на подкрепата на законодателната власт в тази процедура, като самият пленум на Върховния административен съд към края на месец октомври ще сезира Правната комисия с предложения, ако бъдат припознати съответно, и е въпрос на широко обществено обсъждане за тези промени. административното правораздаване е много важно като гарант за защита правата на всеки един гражданин срещу администрацията. Докато в общото правораздаване все пак всяка страна решава дали да влезе или не в един съдебен спор, наказателните – там това не е по преценка на страните, то по отношение на отношенията с администрацията гражданите нямат никакъв друг ефективен начин на защита против действие и бездействие на администрацията. Няма да се спирам на цифрите. Върховният административен съд след промяната – постигнахме първата важна цел, а именно разтоварване на съдиите от Върховния административен съд и промяна на подсъдността и съответно по-равномерно натоварване на административните съдилища. Това вече е факт.

между всички страни – членки на Европейския съюз, като пред нас е само Швеция. Смятам, че това е факт, който е безспорен и е установен от международните институции. Основната ни цел през тази година, освен бързо и качествено правораздаване, бе и развиване тълкувателната дейност, която е много важна за преодоляване на проблема с противоречивата противоречивата съдебна практика, който е все още голям. Образувани са 10 тълкувателни дела, които в момента са на разглеждане и съвсем скоро ще приключим с произнасяне по тях. Аз благодаря на всички колеги съдии, които са правораздавали в административните съдилища, защото тяхната дейност – на всеки един от тях, води до тези добри резултати. Благодаря Ви. Благодаря, уважаеми господин Чолаков. Колеги, преминаваме към гласуване. Моля, квесторите, поканете народните представители в залата. Ще изчета още веднъж Проекта на решение: „Проект! РЕШЕНИЕ за приемане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2019 г. Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 във връзка с чл. 84, т. 16 от Конституцията на Република България и чл. 30, ал. 2, т. от Закона за съдебната власт РЕШИ: Приема Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2019 г.“ Моля, режим на гласуване.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми господин Панов, господин Чолаков! Представям на Вашето внимание: „СТАНОВИЩЕ относно Доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2019 г., № 011-00-6, внесен от Висшия съдебен съвет на 29 май 2020 г. На свое заседание, проведено на 17 юни 2020 г., Комисията по правни въпроси разгледа Доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2019 г., № 011-00-6, внесен от Висшия съдебен съвет на 29 май 2020 г. Докладът е изготвен на основание чл. 86, ал. 1 във връзка с чл. 84, т. 16 от Конституцията на Република и чл. 30, ал. 2, т. 11 от Закона за съдебната власт. На заседанието присъстваха: от Върховния касационен съд: господин Лозан Панов – председател, и госпожа Роза Георгиева –началник на кабинета; от Министерството на правосъдието: господин Данаил Кирилов – министър, и от Висшия съдебен съвет: господин Магдалинчев – представляващ. Докладът за прилагането на закона и за дейността на съдилищата беше представен от господин Панов, който изложи данни за работата на съдебната власт, съдебната карта, сградния фонд, съдебната администрация и наблегна върху разпределението на делата и неравномерната натовареност

е 661 200 броя и добави, че 459 478 дела са приключили със съдебен акт по същество. Прекратените производства са 79 861 в края на отчетната година има 121 861 неприключили производства. По отношение работата на съдилищата беше отбелязано, че в районните съдилища към областните центрове, включително и в Софийския районен съд, броят на съдиите през 2019 г. е 669, като числеността е увеличена с 9 щатни бройки спрямо 2018 г. Общият брой на делата, разгледани от тях, е 382 399, от които 308 562 дела са свършени, 263 659 дела са приключени с акт по същество, 44 903 броя са прекратени, 73 837 броя дела са неприключили към края на годината, а обжалваните и протестираните актове са 33 193 броя. По материя от разглежданите през годината общо 382 399 броя дела 285 468 са граждански, а 96 931 са наказателни. Така изложени, данните разкриват, че средната месечна натовареност за един районен съдия в областните центрове е 56,9 дела за разглеждане, като натовареността в Софийския районен съд е 71,65 дела на месец, следвана от 69,26 дела месечно в Районен съд –Перник, 65,52 дела в Районен съд – Хасково, 64,7 дела в Районен съд – Пловдив, и 64,53 дела в Районен съд – Пазарджик. В останалите районни съдилища, извън областните центрове, броят на съдиите е 333, като общият брой разгледани дела е 149 578, от които 130 667

По материя 106 735 броя са граждански производства и 42 843 са наказателни. Средната Средната натовареност за един съдия в тези съдилища е 43,41 дела месечно, като натовареността в Районен съд – Лом, е 85,87 дела на месец, следвана от 85,13 дела на месец в Районен съд – Нова Загора. Над 60 дела месечно разглеждат в районните съдилища в градовете Брезник, Чирпан, Пещера, Ихтиман и Провадия, като същевременно натовареността в Районен съд – Ивайловград, е 13,63 дела на месец, а малко над 20 дела на месец разглежда един съдия в градовете Крумовград, Кула, Чепеларе, Генерал Тошево, Ардино и Тополовград. Във връзка с дейността на окръжните съдилища, включително дейността на Софийския градски съд и на Специализирания наказателен съд, е отбелязано, че общият брой на съдиите е 766. В този период съдиите са имали за разглеждане 110 221 дела, от които 84 649 дела са свършени, 71 331 производства са приключени с акт по същество и 13 318 броя са прекратени. Висящите към края на годината производства са 25 572, като 14 948 броя са обжалвани или протестирани. От общия брой дела, разгледани от окръжните съдилища и Софийския градски съд, гражданските производства са 75 660, а наказателните са 34 561 броя. В окръжните съдилища средната натовареност е 14,59 дела месечно, като натовареността на Софийския градски съд е 26,05 броя месечно, а на Софийския наказателен съд - 34,02 34,02 дела, разглеждани от един съдия на месец. В апелативните съдилища през 2019 г. на щат са 176 съдии, като са постъпили 18 372 броя 372 броя дела за разглеждане. От тях 14 870 производства са свършените, 14 089 са приключили с акт по същество, 781 са прекратени, а а 3502 са неприключили до края на годината, като 4493 дела са обжалвани или протестирани. От разглежданите дела 13 826 броя са граждански и 4546 броя са наказателни. Средната месечна натовареност на тези съдилища е 9,16 дела на един съдия, като натовареността на съдиите в Софийския апелативен съд е 12,57 дела на месец, докато

Общият брой дела за разглеждане през годината е 630, от които са свършени 591. Съдиите от военните съдилища са постановили 520 по същество, 71 производства са прекратени, като в края на годината 39 дела са висящи, а 50 са обжалвани или протестирани. Средната натовареност на един съдия е 3,75 производства на месец. Като причини за неравномерното разпределение на натовареността са посочени в Доклада дългите срокове за провеждане и приключване на конкурсните процедури и използването на института на командироване. Господин Панов добави, че за подобряване на работата на съдилищата през 2019 г. е от значение както равномерното разпределение на делата, така и броят на служителите в съдилищата спрямо натовареността на съответния съд, като се отчита спецификата на отделните звена. Съотношението на съдебната администрация към броя на магистратите за районните съдилища в областните центрове е 2,83 административни служители на един съдия, а за Софийския районен съд този показател е 3,01 административни служители на един съдия. В останалите районни съдилища извън областните центрове тази пропорция е съответно 4,06 административни служители на един съдия. Кадровата обезпеченост на административните служители в окръжните съдилища е 2,05 служители на един съдия, докато в Софийския градски съд този показател е съответно 2,34 2,34 административни служители на един съдия. Най-големи затруднения изпитват апелативните съдилища, където това съотношение е средно 1,33 служители на един магистрат, като по отношение на Софийския апелативен съд показателят е 1,16, а във Военно-апелативния съд отношението е двама служители на един магистрат. Друг приоритет за обезпечаване на работата на съдебната система е поставен в Доклада върху осигуряването на подходящ сграден фонд и неговото управление. През 2019 г. продължава да е налице недостиг на помещения за съдебните органи сградата на Съдебната палата в София, където са настанени шест съдилища и звена на прокуратурата. Не са осигурени достатъчно помещения и е наложително предприемането на мерки за увеличаване на сградния фонд в Апелативния и Окръжния съд в Пловдив. Необходим е финансов ресурс за подмяната на електрическата инсталация в сградата на Окръжен съд – Хасково, както и за преодоляване на недостига от сграден фонд на Окръжен съд – Кърджали. Като сериозен е отчетен недостигът на помещения в Апелативен съд – Велико Търново, и Апелативен съд – Варна. Затруднения в това отношение изпиват също служителите в Районен съд – Габрово, и в Апелативния специализиран наказателен съд. на Върховния касационен съд господин Панов обобщи, че през 2019 г. се наблюдава тенденция на завишаване на фактическата и правна сложност на постъпващите дела и добави, че в трите колегии на съда работят 110 съдии. Постъпилите дела през периода са 9244 броя, като заедно със заварените от предходната година общият брой поставени за разглеждани дела е 13 425. Решените през годината дела са 9046 броя, като несвършените към края на годината дела са 4344 броя. През 2019 г. Върховния касационен съд е образувал 13 тълкувателни дела и е постановил 14 тълкувателни решения и постановления, като е отправил едно искане до Конституционния съд на

От тях приключилите производства са 1200 броя, като 782 са касационни дела, а 443 са частни производства. Неприключените към края на годината производства са 293 броя, от които 803 дела са разгледани в открито производство, като от обявените за решаване дела 49,62 на сто са решени в срок до един месец, 16,88 на сто са решени в срок до два месеца и 20,28 на сто са решени след тези срокове. При частните производства 89,23 на сто са решени в срок до един месец, а в срок над два месеца са решени три броя. Средната натовареност на съдиите от Наказателната колегия през отчетния период е е 4,2 дела на месец при висока фактическа и правна сложност. Резултатите от касационната проверка разкриват, че през отчетния период от районните съдилища в Наказателната колегия на Върховния от които 305 броя са частни производства, 47 броя са искания за възобновяване и осем дела са за прекратяване. От окръжните съдилища са постъпили 238 броя касационни дела, от които 60 броя за възобновяване, а с най-голям дял на делата на делата са производствата по подсъдност. В разглеждания период Наказателната колегия на Върховния касационен съд е извършила проверка на 536 съдебни акта, постъпили от апелативните съдилища, от които 59,5 на сто са оставени в сила и 72 броя дела са отменени и върнати за ново разглеждане. В Гражданската колегия на Върховния касационен съд през 2019 г. работят 48 съдии. Общият брой на делата за разглеждане през периода, включващ касационни и частни производства, е 7362. През годината свършените от колегията дела са 5081, от които 3522 са касационни дела и 1559 1559 са частни производства. Неприключилите към края на годината производства са 2260 броя. Средната годишна натовареност в Гражданската колегия сочи, че всеки съдия участва в разглеждането на 318 производства и е докладчик средно на 106 свършени дела. Същевременно през текущия период на всеки съдия е възложено докладването пред тричленен състав на 153 новообразувани и заварени дела. Анализът на работата на Гражданската колегия разкрива, че са разгледани 320 граждански дела, образувани по жалби срещу решения на тричленни състави на Върховния касационен съд, от които 12 съдебни акта са отменени, четири са обезсилени и три са пререшени, а останалите са оставени в сила. В производството по допускане до касация 74 на сто от касационните жалби са отхвърлени, а допуснатите са 24 на сто. От постъпилите от апелативните съдилища 1489 съдебни акта недопуснатите до касационно обжалване са 50 на сто, отменени изцяло са 103 акта, обезсилени и прекратени са 33 броя, а отменени изцяло и пререшени са 126 акта. Оставените в сила решения на апелативните съдилища са 297 броя или 19,95 на сто. Изпратените от окръжните съдилища за касационна проверка дела са 3028 броя, от които са отменени 196, обезсилени и прекратени са 110 дела и отменени и изцяло пререшени са 310 броя. 61,92 на сто или 1875 броя от всички актове на окръжните съдилища и Софийския градски съд не са допуснати до касационна инстанция. От районните съдилища са постъпили общо 310 акта акта по производства за отмяна на влезли в сила решения и частни жалби срещу връщане на такива молби, като са отменени 40 решения, а 190 са оставени без уважение. Съставите в Гражданска колегия са разгледали 25 акта на дисциплинарните състави на Камарата на частните съдебни изпълнители, от които оставените в сила са 13. През отчетния период върховната инстанция се е произнесла по 50 акта на Висшия адвокатски съвет, от които 41 броя са оставени в сила и четири акта на Нотариалната камара на Република България, от които два са оставени в сила. Търговска колегия през 2019 г. работят 24 върховни съдии. Общият брой за разглеждане на делата, включващ касационни и частни производства, е 4570 Приключените през годината търговски производства са 2765, от които 1573 са търговски дела, а 1192 са частни производства. Неприключилите дела в края на периода са 1791 През текущия период на всеки съдия от търговска колегия са разпределени за гледане средно 190 дела годишно, като постановените съдебни актове са средно 115 броя дела на година. От окръжните съдилища за касационна проверка са постъпили общо 307 броя дела. След допускането им до касация 59 броя въззивни решения са потвърдени, отменени изцяло и върнати са 25 броя, отменени изцяло и пререшени са 16 броя, а обезсилени и прекратени са 10 броя. Проверени актове по реда на отмяната на влезли в сила решения, постъпили от Софийския градски съд, са 55 броя, като уважените молби са пет. От апелативните съдилища в Търговска колегия са постъпили 2249 дела. От допуснатите до касация са оставени в сила 402 броя или 17,98 на сто, отменени изцяло и върнати са 185 броя или 8,22 на сто, отменени изцяло и пререшени са 161 броя или 7,15 на сто, а обезсилени и прекратени са 76 броя, съставляващи 3,37 на сто. Министърът на правосъдието даде положителна оценка за работата на съдилищата и призова за подкрепа на Доклада за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2019 г. Той обърна внимание върху открояващата се тенденция за намаляване касационен съд актове и дискутира принадлежността на командированите магистрати към неправителствени организации. Господин Магдалинчев изложи становище, че парламентарната квота в състава на Висшия съдебен съвет, подобно при избора на конституционни съдии, е конституционно установен модел и гарантира баланс и прозрачност при взимането на решения. Той добави, че усилията във Висшия съдебен съвет следва да бъдат насочени към реална реформа в съдебната система. дискусията взеха участие народните представители Крум Зарков и Явор Нотев. В отговор на поставения от господин Зарков въпрос господин Панов уточни, че върху работата на магистратите и качеството на съдебните актове влияние оказват натовареността на съдиите и експанзивната медийната среда. Господин Нотев посочи, че ще подкрепи Доклада за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2019 г. и призова за търсене на единно решение по изложените предизвикателства от трите власти. В резултат на проведеното гласуване Комисията по правни въпроси с 22 гласа „за“ , без „против“ и „въздържал се“ прие Доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2019 г., № 011-00-6, внесен от Висшия съдебен съвет на 29 май 2020 г. и предлага на Народното събрание Проект на решение за приемането му: „Проект! за приемане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2019 г. Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1

Не виждам изказвания. Закривам разискванията. Господин Панов, заповядайте. (Шум и реплики.) Колеги, заемете местата си и запазете тишина! моля за тишина в залата. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители, господин Министър на правосъдието, уважаеми гости! Помолиха ме да бъда кратък и ще се опитам да бъда кратък, като акцентирам върху основните тенденции. Знаете, че източник на информацията за използвания Годишен доклад е Докладът за дейността на Върховния касационен съд, както и годишни доклади за изминалата година на апелативните съдилища. Докладите на апелативните съдилища се публикуват на интернет страницата на съдилищата и изготвените от тях годишни доклади. За съжаление, изготвянето на голяма част от тези доклади през 2020 г. съвпадна с мерките за превенция и ограничаване на разпространението на COVID-19 в страната, продиктувани от решението на Народното събрание за извънредното положение. Въпреки това колегите успяха да представят и изготвят докладите, които са на Вашето внимание. Ще акцентирам на три неща. Първото е свързано с натовареността и свързаната тема със съдебната карта, втората тема – със законодателството и законите, които ние трябва да прилагаме, и третата тема е свързана с атаките срещу магистрати, които през 2019 г. зачестиха в много голяма степен. По отношение на статистическите данни. За поредна година данните за действителната натовареност сочат, че е значителна неравномерността в натоварването на съдилищата в страната както между отделните съдебни инстанции, така и между звена от едно и също ниво. Вече бяха прочетени данните, няма да ги повтарям, но ще акцентирам само на няколко от тях. Забележете, ако при средна натовареност 9,16 дела за разглеждане месечно от един съдия в апелативните съдилища, тази на Софийския апелативен съд е 12,57, а делата, които са разгледани на месец във Военно-апелативния съд са, забележете, 1,32 дела. Когато сравняваме окръжните съдилища, няма как да не видим натовареността на Специализирания наказателен съд и на Софийски градски съд, от една страна, и на всички останали други съдилища на окръжно ниво. Състоянието на неравномерност в натоварването на съдиите е още по-голямо на ниво районни съдилища, като там разликата между Софийски районен съд и другите районни съдилища е много фрапираща. Много са натоварени, разбира се, и съдилищата в Перник, Хасково, Пловдив, Пазарджик. Извън областните центрове има съдилища, които имат натовареност 43 дела и повече; има съдилища, които са с под 20 дела, като в Ивайловград. Много слабо са натоварени съдилищата в Крумовград, Кула, Чепеларе, Генерал Тошево, Ардино, Тополовград. За поредна година – в обобщение – констатираните проблеми с неравномерната натовареност доказват, че най-болезненият, но и най-правилен подход е промяна на съдебната карта. Бъдещо събитие, което, за съжаление, по отношение на съдилищата продължава да бъде без ясни времеви параметри поради своята непопулярност както сред магистратите, така и сред обществеността в различните населени места. В този смисъл е нужна подкрепата на трите власти за осъществяването на една такава реформа. Много ми искаше в Доклада да акцентирам на военното правораздаване, дори в него бях подготвил и решението от месец юли миналата година, когато взехме принципно решение и съгласие за закриване на военни съдилища. Беше сформирана и работна група с представители, включително и от Върховния касационен съд, но, за съжаление, с помощта – дори с активност от страна на парламента, не се стигна до решение и се опасявам, че там реформа също няма да се осъществи. Казвам го, защото бяха подготвени варианти за оптимизиране на дейността на военните съдилища. Както вече Ви казах, единият от тези варианти е за окрупняването с един първоинстанционен съд и един апелативен съд. Вторият вариант беше с два първоинстанционни съдебни органа и един апелативен съд. Основните аргументи бяха в посока на това, че липсват обективни данни, въз основа на които да се обоснове прогноза за вероятни законодателни промени за подсъдността, увеличаващи компетентността на военните съдилища. Както вече Ви казах обаче, има предложения от народни представители за промени в процесуалните закони и на нисконатоварените военни съдилища евентуално с промяна на процесуалните закони да се дадат по-голям брой дела.

по-скоро самите очаквания са ориентирани към варианти за ограничаване на тяхната компетентност. И ще си послужа само с няколко решения на Европейския съд за правата на човека: Решението „Ергин срещу Турция“; Решението „Мазни срещу Румъния“; както и осъдителното Решение по делото „Мустафа срещу България“. Ако се тръгне в тази посока и не се направи нищо по отношение на военното правораздаване, наистина ще е грях да пристъпим към реформа на съдебната карта по отношение на районни съдилища или окръжни съдилища, които са в пъти много по-натоварени, отколкото военните съдилища в страната. По отношение на законодателството. За поредна година ние очакваме отговор от Народното събрание за автентично тълкуване на изменението още от 2018 г.,

две години и половина очакваме автентично тълкуване. През цялата 2019 г., когато сме били сезирани с искане за становища, за позиция от страна на касационен съд, винаги сме давали такива позиции, но, за съжаление, искането на такива позиции е съвсем формално и когато мнението на върховните съдии не е в подкрепа на прилаганите законови промени, то напълно се игнорира, независимо от професионалните компетентни и убедителни аргументи. Типичен пример за това са така наречените кариерни бонуси – няма как да не се спра на тях, защото тези кариерни бонуси бяха гласувани след избора за главен прокурор и всъщност те водят до демотивация на колегите от съдилищата в страната. Изобщо тази промяна показва едно конюнктурно отношение към проблемите на съдебната система и тенденциозно несъобразяване със становището на върховните съдии за изменение на устройствения Закон за съдебната власт. Определено възможността членовете на Висшия съдебен съвет при изтичане на мандата им или при предсрочно прекратяване да бъдат възстановявани на длъжност в органите на съдебната власт с една степен по-високо от заеманата преди избора е една извънредна привилегия, несъвместима с принципите на една демократична и правова държава. Лишено от разумна правна обосновка е изключването на определена категория съдии, прокурори и следователи от установения в Закона за съдебната власт ред за конкурсно начало в кариерното развитие на магистратите. Това е един кариерен бонус, който нарушава баланса за справедливост сред магистратската общност и действа, както вече Ви казах, демотивиращо и поставящо под съмнение персоналната независимост на привилегированите. Тази привилегия се отнася както за магистрати, избрани от магистратската квота, така и от политическата квота. Няма как да не акцентирам, стана тази тема и дебат по време на заседанието на Правната комисия, за законодателните инициативи, приемани през годината. Те не бяха съобразени с принципите за последователност и предвидимост, за балансиран и комплексен подход на законотворчеството,

Такава идея за промени беше и предложението за промяна на Наказателно-процесуалния кодекс и прието след това да се изключи възможността подсъдимият да признае причиняването на смърт, даващо възможност на подсъдимия да признае фактите и да доведе до намаляване на присъдата му с една трета. Няма как да не отбележа и идеята за промяна в чл. 419, ал. 1 от Наказателно-процесуалния кодекс да бъдат включени актовете, подлежащи на проверка по реда на възобновяването и определените по чл. 440, ал. 1 на основното предсрочно освобождаване.

Ще акцентирам върху това, че в него пише: „Постоянното увеличаване на размера на наказанията не позволява те да бъдат адекватно отражение на естеството и степента на обществената опасност на престъпното поведение“. Статистиката ясно сочи, че повишаването на размерите на наказанията не води до намаляване на престъпността. И най-накрая ще кажа няколко думи, че освен за условията, в които правораздават магистратите, за тяхната правораздавателна дейност са важни не само тяхната натовареност и битовите въпроси, но и агресивната медийна среда, която като тенденция се задълбочи през 2019 г. Колегите са подлагани на безпрецедентни атаки, насочени към дискредитиране на професионалното и личното им достойнство. Използват се похвати, разбира се, в пълно противоречие с принципите на Етичния кодекс на медиите. Крайната цел на тези кампании, много често коригирани с изявления и действия на представители на другите власти, на министъра на правосъдието, е да възпитат покорство у магистратите и по този начин методично да бъде ликвидирана независимостта на съда. Това накърнява публичното доверие в съда и води до усещането за липса на справедливост. Ще посоча пример, който е емблематичен. За съжаление, Софийската колегия на Висшия съдебен съвет, вместо да защитава съдебната независимост, което е нейна конституционна функция, дори се включва в тези атаки. През 2019 г. това се случи с един емблематичен пример повод за поредна кампания срещу съда по случай определение на Софийския апелативен съд със състав от трима безупречни професионалисти в сферата на наказателното право – съдия Калпакчиев, съдия Иванова и съдия Магдалинчева, които постановиха предсрочно условно освобождаване на австралийския гражданин Джок Полфрийман. Софийската колегия Софийската колегия след сигнал на политическа партия дори отправи сигнала в Инспектората, който едва преди месец-месец и половина стигна до решение за липса на нарушение. Независимо от това обаче, реакцията срещу съдиите беше съпроводена с множество ежедневни протести, патриотични демонстрации, масови атаки от страна на политици и от страна на медии. Противоречивите сигнали, които излъчи Софийската колегия, със сигурност са разколебали много колеги в очакванията им този орган да защитава тяхната независимост, когато стават мишена на медийни атаки заради това, че изпълняват законосъобразно и съвестно своите професионални задължения.